Колеги, моля заемете местата си.

Уважаема госпожо Председател, уважаеми народни представители! Подновявам предложението, което направих по процедура. Ако е необходимо, ще го разясня по-подробно. Вашето предложение беше за отлагане на чл. 6. ДАНАИЛ КИРИЛОВ: Госпожо Председател на Финансовата комисия, Вие не ме разбрахте на първото предложение, затова ще го повторя

Благодаря, господин Кирилов. процедура. Заповядайте. Благодаря, госпожо Председател. Правя обратно предложение, тъй като в момента ние сме в хипотеза на прегласуване и Вие много добре знаете Правилника, а това се случва, само когато някой колега не е гласувал и няма никакви хипотези за процедура между две гласувания. И другото процедурно предложение, което правя, колеги: в момента е 22,10 ч. – виждате какво се случва от работа повече от 12 часа, предлагам да прекратим заседанието и утре в 9,00 ч.

искам да Ви кажа, че в йерархията на гласуванията по чл. 69 предложението, което Ви направих – за отлагане на гласуването, винаги се гласува първо и най-напред. Благодаря Ви. предложение за отлагане на следващо заседание чл. 69, ал. 1, т. 2. Подлагам на гласуване предложението на господин Кирилов за отлагане на чл. 6 за гласуване. Гласували 213

73, въздържали се няма. Предложението е прието. Подлагам на гласуване предложението на господин Свиленски за прекратяване на заседанието. Гласували

В ситуация сме на гласуване на текст, искан от госпожа Стоянова за прегласуване. Вие грубо нарушихте Правилника, като разрешихте да се гласува процедура за отлагане на текста. Много добре знаете, че гласуването и прегласуването се извършват непосредствено едно след друго. Това е грубо нарушение на Правилника. Правилникът е закон, както за нас, така и за всички българи в тази държава, което подлежи на конституционен контрол.

Уважаема госпожо Председател, може би трябваше да напомните, че когато дебатирахме чл. 1 с абсолютно същото предложение, със същото съдържание, не беше подкрепено и то не мина.

То е към Вас, но мисля, че от този шум очевидно истините не удовлетворяват колегите. Напомням – чл. 1 абсолютно същото предложение, със същото съдържание, не мина. (Реплики

Уважаема госпожо Председател, аз се присъединявам към колегата Свиленски. Ще Ви зачета текста на чл. 71 от нашия Правилник, който е императивен: Когато процедурата по гласуване или резултатът от него бъдат оспорени“, което се случи тук в залата, „веднага след приключването, председателят разпорежда то да бъде повторено. Резултатът от повторното гласуване е окончателен.“ Ние бяхме в процедура по прегласуване, а Вие, в нарушение на Правилника, отложихте вече в процедура по прегласуване второто гласуване, което следваше да е окончателно. А нали промяната на чл. 6 – защото такава е волята на залата по отношение на чл. 6, предложението на колегата Антонов, също трябва да мине през Бюджетна комисия? Кога ще мине това предложение през Бюджетната комисия, след като ние заседаваме и гледаме нататък текстовете? Затова ние искахме прекъсване на заседанието. Нека Бюджетната комисия да направи съответните корекции в чл. 6, да ги предложи на залата и да продължим нататък с бюджета! Това е коректната процедура. Процедура по начина на водене ли? Заповядайте, господин Кирилов. ДАНАИЛ КИРИЛОВ (ГЕРБ): Уважаема госпожо Председател, уважаеми народни представители, процедура по начина на водене. Тъй като очевидно сме в спор и спорът продължава, моля да укажете на колегите да прочетат правилно текста, на който се позоваха. Това е текстът, който се опита колегата Попов да представи на Вашето внимание, но като нарушение. Нека да го прочетем внимателно: „Когато процедурата по гласуването или резултатът от него бъдат оспорени тук и веднага, след приключването му, председателят разпорежда то да бъде повторено“.

Благодаря, уважаеми господин Кирилов. Колеги, на всички е ясно, че се нуждаем от прецизиране на този текст и на чл. 1. Нека да бъдем разумни и утре да направим съответните промени. Затова го подложихме на гласуване, защото трябва да бъдем прецизни. Продължаваме. Госпожа Стоянова докладва членове 7, 8, 9 и 10. Давам думата за изказване по тези членове.

бих казал умишлено се водеше към ликвидация. Защо смятам така? Процентът за отбрана от брутния вътрешен продукт рязко спадна от 2009 – 2010 г. насам. Вие постоянно говорите от началото на Вашето управление преди осем години, че хората в отбраната са най-ценният ресурс, че отбраната и сигурността са приоритетни за Вас. Предложенията, които направихте обаче – с увеличение от около 100 млн. лв. на бюджета за отбрана, всъщност показват Вашето пренебрежително отношение към този основен сектор в държавата. Политиката, която водите, не само не оздравява сектора, не само не решавате проблемите, а напротив, продължавате да ги задълбочавате. Не е тайна, че този хроничен недостиг при финансирането на Министерството на отбраната води до липса на стимули, липса на мотивация у военнослужещите и на всички, работещи в системата на отбраната. Това води и до нещо много по-важно спад на бойната подготовка, липса на достатъчно тренировъчен процес, и не на последно място – липса на средства за поддръжка на техниката и въоръжението. Неслучайно съвсем скоро в изминалите месеци видяхме отказ на военнослужещи да изпълняват своите задачи. Затова ние предлагаме да се акцентира върху този сектор, да се увеличат парите за отбрана, като за целия сектор те станат 350 млн. лв., а в частност за отбраната с 240 млн. лв. С това искаме да решим няколко важни проблема, които очевидно Вие или не разбирате, или нямате желание да решите,

Затова Ви призовавам да подкрепите нашите предложения и да покажете, че този сектор е приоритетен за Вас, че имате имате положително мнение и бихте искали да оздравите Българската армия, бихте искали не да загубваме способности, а да укрепваме отбранителните си способности, да продължим да ги развиваме и да бъдем достоен отговорен член на Северноатлантическия договор. Затова е необходимо да бъдат повишени както възнагражденията на военнослужещите, така и да бъдат увеличени средствата за поддръжка на техниката и на въоръжението. Не мислете, че модернизацията е най-важното и че това е еманацията, която ще Ви реши проблемите. Затова още веднъж отправям молба към Вас: помислете за бъдещето на Българската армия! Решете най-накрая да работите за справяне с проблемите и реалистично да видите как може да постигнем общ успех. Нашите предложения са последователни, всяка година ги предлагаме. Покажете още веднъж, поне сега, че мислите за Българската армия и че имате желание

Уважаеми колега, когато направихте това изказване, трябва да Ви кажа следното: навремето, когато съкращаваха и унищожаваха Българската армия, даже не ни изпратиха с букет цветя – това е истината! И знаете ли кои направиха това нещо? Направиха го две партии

И когато за първи път се дават 100 млн. лв. за Българската армия, е срамота да говорите, че за Българската армия нямало достатъчно пари! Къде бяхте, когато управлявахте четири пъти България за тези години?! Къде бяхте за Българската армия, Ви питам аз? Къде бяхте? Четири пъти управлявахте България през тези 27 години. Къде бяхте, за да оздравите Българската армия, та тя да бъде достоен защитник на българската държава? Аз твърдя, че в момента в резултат на Вашето управление и в резултат на управлението на СДС и на царя, с който бяхте съюзници,

Уважаема госпожо Председател, уважаеми господа министри, дами и господа народни представители! Уважаеми господин Атанасов, искам само да Ви припомня, че когато БСП е управлявала системата на отбраната, Министерството на отбраната, имаше реално повишаване възнагражденията на военнослужещите, върнахме стимулите

бяха освободени около 2000 офицери. Вие обезглавихте Българската армия, ръководството на Българската армия – основно подполковници и майори. (Ръкопляскания от че ние сме унищожили Българската армия?! Вие с политиката, която водите осем години – на унищожение, вървите към ликвидиране на Българската армия. Да си кажем истината! Стига повече лъжи! И още нещо ще Ви кажа: от 2010 г. тенденцията е бюджетът на отбраната да бъде намаляван.

за състоянието на въоръжените сили на Република България, е такъв поради една основна причина – политиката на геноцид, която Вие прилагате последните години. Затова

Уважаема госпожо Председател, уважаеми господа министри, дами и Нека да не принизяваме проблемите на армията на това ниво, което се получи преди малко. (Шум, считам, че Българската армия е достойна за уважение и че наистина проблемите на отбраната най-сетне трябва да намерят решения в бюджета. Жалко е, че през последните години се неглижират проблемите на отбраната. Това може би се насажда от изказвания, които не са лицеприятни за достойните военнослужещи, които служат в армията. Считам, че най-големият проблем в момента в армията е социалното осигуряване и решаването на проблемите на военнослужещите. Запазването на ниската база за основната заплата и минималното увеличение, което предвиждаме през тази година със 70 лв. за сержанти и до 90 лв. за офицерите, е смешно. Не можем да кажем, че по този начин се обръщаме с лице към проблемите на сигурността и отбраната. Дори средствата, които се отделят за висшите учебни заведения, голяма част от тях отиват за порциона, който вече се изплаща от учебните заведения. Вярно е, че модернизацията закъсва и е крайно време да се приеме и планът за сухопътните войски, за да може да вървят процедурите за едновременната модернизация. Това обаче ще се случва в годините.

Голяма част от нас тук знаят какви са проблемите, а най-добре ги знаят военнослужещите. С това поетапно минимално вдигане на заплатите обаче проблемът с окомплектоването на армията няма да се реши.

Благодаря Ви, госпожо Председател. Уважаеми госпожи и господа министри, драги колеги! Разглеждаме един от най-важните закони за годината – Закона за държавния бюджет, и един сектор – отбрана, който е много важен за нас. Ние като че ли се успокоихме след 2004 г., че като страна – член на НАТО, някой мисли за нас. Ние сме длъжни да имаме силна, боеспособна, тренирана армия, която да осигури при необходимост защитата на нашата страна.

за бойна подготовка, за модернизация на Българската армия, за капиталови разходи, пари, без които не можем да се надяваме и да имаме това, от което имаме нужда едни наистина добре подготвени военнослужещи, доволни от своята заплата, от социалните придобивки, които държавата им осигурява, за да могат, отдадени на службата, да работят и се грижат за нашата защита. След 2009 г. бяха значително съкратени и социалните придобивки на военнослужещите и парите за тях, поради което в момента имаме около 6000 души недокомплект на военнослужещи и много офицери. Има поделения, в които броят на офицерите е 20% недокомплектован, което е неприемливо и го няма никъде в Европа като практика. С парите, които има тази година – още 100 милиона, предвидени за заплати, ще стигнат парите за повишаване на заплатите, но по никакъв начин не можем да решим проблема с недокомплекта. Не можем да решим проблема с бойната подготовка. Вие знаете, че преди един-два месеца бяхме свидетели на нещо невиждано досега: да има да има недоволни военнослужещи, които не изпълняват поставените задачи, макар и във време на почивка, защото ние сме длъжни да осигурим необходимите средства на военнослужещите, за да могат те да бъдат натренирани, за да могат достойно да носят своята военна служба, да могат, където и да са по света, изпълнявайки нашите задължения към НАТО, да се представят достойно. Ние, Министерството на отбраната и лично министърът, носим отговорност за това. Призовавам и министъра на отбраната, и колегите от ГЕРБ ГЕРБ да погледнем по-сериозно на този сектор – сектора „Отбрана“, който има нужда от нашата подкрепа не в тези малки граници, а да изпълним ангажимента, който сме поели между 1,5 и 2% от БВП да бъдат средствата, които да бъдат предоставени за Българската армия. Ние сме направили коректни предложения, на мен ми се иска Вие да ги подкрепите. За съжаление, от началото на Вие казвате, че в следващата година, по време на председателството, лозунгът ще бъде: „Съединението прави силата“. Нека да сме обединени в интерес на Българската армия, на българските военнослужещи и да им дадем

Уважаеми господин Панчев, правя Ви една реплика, тъй като Вашата теза се повтори на няколко пъти. Припомням на всички, ние приемаме бюджет за 2018 г., а не за 2009 г. – първо. Второ, припомням Ви: министърът на отбраната се казва Красимир Каракачанов. Трето,

военнослужещи ще бъдат назначени, а 1300 от 5000 некомплект, което можете да сметнете колко е в проценти. Моля Ви от БСП, говорете за Бюджет 2018, а не за Вашите спомени от 2009 г. Благодаря Ви.

Не искам да споря с Вас, господин Михов, знам, че сте член на Комисията по отбрана и имате представа. Не искам да упреквам министъра на отбраната, но искам да го предупредя: отговорността е негова! Не казвайте, че сега има много пари – парите са недостатъчни. В своето изказване казах, че има повече пари, но казах, че тези пари са недостатъчни. Българската армия има нужда от по-висок процент, от повече пари и ако Вие казахте пред колегите в Парламента, че 1300 души ще бъдат назначени следващата година, можехте да кажете дали това ще се случи в началото на годината или в последния месец, за да се изпълни някакъв ангажимент. Не 5000, а 6000 е недокомплектът. Убеден съм, че 1300 човека няма да бъдат назначени следващата година, дори и заради това, че едно време, когато управляваше правителството на Сергей Станишев, имаше по трима кандидати за едно място – сега няма по един кандидат за място, така че дори ще бъде трудно да бъдат намерени кандидати при тези средства, с които разполага Министерството на отбраната, с тези условия, които ние с този бюджет гласуваме за бъдещето на Българската армия, а нещата по никакъв начин цветущи. Напротив, много необходими пари има в Българската армия, за да се запълнят пробойните, дупките, за да се решат проблемите и не бива да разчитаме на това, което е направено в миналото. Трябва да гледаме в бъдещето, така че се иска да вярвам, че няма да имаме проблеми, иска ми се да вярвам, че НАТО ще бъде на наша страна, но ние трябва да имаме наша Българска армия, на която да разчитаме и която и за в бъдеще да бъде гордост за това, че е част от

Благодаря, господин Председател. Уважаеми колеги, първо, бих искал с тъга да кажа на капитан Атанасов, че цветята свършиха и повече няма да мога да давам. Уважаеми колеги, обсъждаме изключително важни проблеми, свързани със сигурността на страната. Провокиран съм от това, което чух от колегата доцент Михов и следващите изказвания, включително и от колегата Панчев. Преди всичко трябва да разчитаме на собствените си възможности

онези отговорности, които страната ни е поела на срещата на върха на НАТО в Уелс, той само след една и половина календарни години

за една година и половина, календарни, откъде ще вземем 1 милиард., за да изпълним това искане? Може би господин Горанов, ако е тук, той ще ни каже. Нека да не се лъжем 1,5, аз днес казах и на генерал Попов в откровен разговор в кулоарите, разбира се, ако е тук, питах го и него, той… Господин Председател, дали ще можете да кажете на колегите, които не са сведущи по въпросите на отбраната, да Благодаря Ви, госпожо Стоянова, тази вечер сте особено свежа. Ще Ви видя след 24 часа. часа. Нека още един път да бъдем наясно, защото колкото и да добавяме в сектора „Сигурност“ – да слагаме разходите на ДАНС, говоря за сигурност и отбрана, да слагаме разходите на ДАР, на други служби, той не може да стигне онова, което ние сме поели като отговорност и което, по мои скромни предвиждания, няма да можем да изпълним. Ако се сбъдне онова, което Вие казвате: 2020 г. всички да бъдат тук, на тези места, тогава ще трябва да кажете защо не сме го изпълнили.

Не виждам желаещи за реплики. Други изказвания? Няма други изказвания. Пристъпваме към гласуване на чл. 11. Подлагам на гласуване предложението на народния представител Корнелия Нинова и група народни представители. Гласували

Уважаеми господин Председател, уважаеми господин Вицепремиер, уважаеми господа министри и госпожи министри, уважаеми дами и господа народни представители! Гласувах отрицателно, не защото не сме оценили, че този път в бюджета на отбраната има едни 100 милиона лева повече, което наистина е добро, особено тези 70 милиона, които отиват за заплащане на офицерите, служещите и войниците в армията. Гласувах отрицателно, защото това е недостатъчно. Гласувах отрицателно, защото всички ние и в Отбранителната комисия се кълнем, че трябва да засилим отбранителните способности на държавата, че трябва да има ново въоръжение, че трябва да има ново мундирование, че трябва да вдигнем статуса на военнослужещите. Кълнем се до момента, до който трябва да вдигнем ръка или да натиснем копчето със съответните числа. И когато стигнем до числата, някак си скромно се посвиваме, намаляваме сумите и си мислим, че с това ще сме решили проблемите на отбраната. Колеги, да Ви напомня, предполагам сте забравили, че има една българска поговорка, която казва: „Който не храни собствения си войник, храни чужди войници“. Между другото го правим вече с приемане на разни ратификации, с които вече ще имаме достатъчно чужди войски тук, в България, че ще им плащаме логистика и така нататък. Но не е ли по-добре наистина сериозно да се заемем с проблемите на националната сигурност и най-вече с отбраната на България, да вдигнем статута на офицерите, да вдигнем статута на военнослужещите, за да може, когато има свободни места за попълване, да има по десет човека на място, а не десет места на един човек? За да може този статут на офицера да бъде това, което е бил винаги през годините – гордост за българина, който винаги се е гордял с армията си, а сега не съм много убеден като ги види какви са дрипльовци – извинявам се пред войниците, те не са военни, военните не са виновни, ние сме виновни извинявам се пред тях – едва ли се гордеем. Колеги, това беше причината да гласувам „против“, защото българската чест и Българската армия заслужават повече пари и повече грижи. Благодаря. (Частични

на ред 2. Политика в областта на защитата на границите и контрол на миграционните процеси числото „180 542,5“ се заменя със „194 042,5“; - на ред 3. Политика в областта на пожарната безопасност и защитата на населението при извънредни ситуации числото „220 247,0“ се заменя с „236 673,0“; - на ред 4. Политика в областта на управлението и развитието на системата на Министерството на вътрешните работи числото „151 765,0“ се заменя със „163 339,0“; на ред Всичко числото „1 296 400,0“ се заменя с „1 393 600,0“.“ Комисията не подкрепя предложението. Комисията подкрепя текста на вносителя за чл. 12. ПРЕДСЕДАТЕЛ ЯВОР НОТЕВ: Благодаря, госпожо Стоянова. За изказване думата поиска народният представител Иван Иванов. Заповядайте, господин Иванов.

Уважаеми господин Председател, уважаеми дами и господа министри, уважаеми господин Вицепремиер, уважаеми колеги! В момента започваме да разглеждаме чл. 12 – бюджет на МВР. За съжаление, от този член прозира една горчива истина, това е бюджетът на излъганите очаквания, това е бюджетът на празните обещания, това е бюджетът на измамата. Уважаеми господин Министър, за съжаление, Вие посрещнахте празника на МВР с протести, посрещнахте празника на пожарната с протести и се опасявам, че след днешната вечер ще посрещнете Коледа и Нова година също с протести. Никулден други ще го празнуват. Ако може в залата да не правят реплики. Извинявам се. (Оживление.) Защото този бюджет не покрива в ни най-малка степен очакванията, които имат служителите на МВР. В този бюджет не се покриват очакванията, които всички имат, за подобряване на материалната база и подобряване на професионалната подготовка на служителите на МВР. Това, което ще запомним от тази година, са именно тези протести и една акция, за която надявам се скоро да дадете обяснение, с многобройна жива сила и техника за залавянето на четирима души, които все още не е ясно към днешна дата къде са. За Ваша радост, уважаеми господа управляващи, ние Ви подаваме ръка и Ви даваме една възможност, защото БСП винаги е била последователна в своята политика по отношение на сектор „Сигурност“, а именно: повишаване на средствата

Вие нееднократно сте казвали и в тази зала, и в комисии, че се нуждаете от тези средства и ние Ви ги предлагаме. Аз не разбирам защо към днешна дата Вие ги отхвърляте. Вие ги отхвърляте. Убеден съм, че ще имаме повторение на случая с униформите. Колко години бяха трупани тези пари, та трябваше да променяме закона и да даваме допълнителни средства. Ние даваме тази възможност. Още нещо в частност за предложението, което съм направил. Само да припомня на господа народните представители и на господин Министъра, че в последните промени в Закона на Министерството на вътрешните работи беше прието наше предложение за закриване на създаденото предприятие от госпожа Бъчварова. Аз си направих труда да се разровя в бюджета и установих, че за бюджета на този нероден Петко и умрял, с извинение, са отделени 10 млн.

Защо лишавате служителите на Министерството на вътрешните работи от тези средства, които могат да отидат за Фонд „Работна заплата“ и да покрият в немалка степен нуждите, които те имат? Аз се надявам от тази трибуна да чуем логично обяснение както от Министерството, така и от Бюджетната комисия защо се случва това нещо? Защото тези диспропорции, които са заложени в Министерството

защото служителите ясно, точно и категорично си казаха своето становище по темата. Ние не можем повече да се подиграваме с нуждите на тези служители, защото Вие бягате от Вашите предизборни обещания. Къде са полицаите във всяко населено място? Къде е обръщането на внимание на всеки един български гражданин, защото в този бюджет това нещо отсъства, няма го тук. Само едно добро пожелание остава оттук нататък. Ние чакаме тези отговори и е нормално в гласуването Вие да подкрепите нашите предложения, защото – пак казвам – ние сме последователни в своята политика в това отношение. Предлагаме Ви тези неща и те са един спасителен пояс за Вас, господа управляващи. Благодаря. ПРЕДСЕДАТЕЛ ЯВОР НОТЕВ: Благодаря, господин Иванов. Има ли реплики? Не виждам желаещи за реплики. Други изказвания? Заповядайте,

господин Владимиров. Имате думата. вълната на ГЕРБ още 2009 г. с големите очаквания и особено в сферата на МВР. Тогава всички помним, че голяма част от полицаите гласуваха за ГЕРБ с големите очаквания, че в сферата на сигурността действително ще настъпят подобрения с много бързи крачки. Голяма част от полицаите останаха излъгани и вече години наред, виждаме го и с протести, виждаме го и с редица коментари, че всичко, което се очаква, не се случва. С този бюджет голямото предизвикателство пред МВР за некомплекта и то на редовите полицаи, не на част от администрацията, която в някои дирекции се раздува с ненужни работни места, продължава. Това предизвикателство с това символично увеличение на бюджета, което ще отиде за фонд „Работна заплата“, ще продължи да действа демотивиращо за редовия полицай – този, който е на улицата, този, който всеки ден рискува живота си. Затова и предложенията, които сме направили, надявам се, че ще има разум от страна на управляващите, защото една немалка част от тях са свързани със сферата на сигурността, да бъдат подкрепени. Ако не направим сега действително увеличаване на възнагражденията с по-бързи темпове, някои процеси ще се задълбочат и няма да има смисъл да ги решаваме след време. ПРЕДСЕДАТЕЛ ЯВОР НОТЕВ: Благодаря, господин Владимиров. Има ли реплики към изказването на народния представител Владимиров?

не е пригоден, за да обезпечи цялостно работата на Министерството и задачите, които има пред силовото ведомство. Министър Радев още при встъпването в длъжност пое ангажимент на среща със синдикатите, че ще направи функционален анализ, като акцентираше върху дублиращите се дейности в Министерството. Има ли такъв функционален анализ, господин Министър? На база на този анализ ли направихте предложението към Министерския съвет и така внесеното предложение от Министерския съвет за бюджет на Министерството на вътрешните работи? Имахме обсъждане във Вътрешната комисия и стана ясно, че се предвижда увеличение на възнагражденията в сектор „Сигурност“, в Министерството, заложени са в така предложения проектобюджет, но не е ясно как ще бъдат оформени тези увеличения или по-скоро разбрахме, че след като гласуваме бюджета, ще бъдат между 1% и 15%. По какви критерии? Как ще бъдат увеличени заплатите на служителите от системата на МВР? Вие еднолично ще решавате, няма да знае Народното събрание и в същото време искате да се гласува това минимално увеличение за Фонд Самият Вие признахте, че в бюджета не са достатъчни средствата за обучение. Вие предвиждате увеличение на разследващите полицаи и в същото време не сте заложили средства, с които да бъдат обучени. Поехте ангажимент, поне гарантирахте, че средствата за окомплектоването работата на служителите са достатъчни. Ние ще контролираме тези Ваши думи. Това, от което се нуждаят различните звена в Министерството, не е малко и в бюджета на МВР очакваме техническото обезпечаване на всички звена да бъде факт. И най-накрая. Това, което Вие не обезпечавате, дами и господа от управляващото мнозинство – щатът на МВР е малко над 49,800 хиляди и сте заложили средства за 46 хиляди полицаи. Какво значи това? Недокомплект от близо 10% допълнителен труд, който не плащате, извънреден труд и в същото време трябва да се обезпечи за шестте

с тези предизвикателства, още повече, че в ангажимента на МВР се включва и тази специфична дейност, която да гарантира сигурността и срещу евентуални външни заплахи от тероризъм? Тези средства не са достатъчни, но министър Радев се е съгласил. Той защитава бюджета на МВР и затова носи отговорността за средствата, които са предвидени от Министерския съвет, предложени на Народното събрание, и за работата на Министерството за следващата година. Благодаря Ви. ПРЕДСЕДАТЕЛ ЯВОР Има ли реплики към изказването на народния представител Янков? Не виждам. Други изказвания? Няма други изказвания. Приключваме разискванията. Преминаваме към гласуване на чл. 12.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

Шегата настрана, знаете, синдикатите на служителите в затворите в България организират серия от протести в последните дни и седмици в защита на трудовите права и интересите на служителите на Главна дирекция „Изпълнение на наказанията“ и Главна дирекция „Охрана“ към Министерството на правосъдието. Тези протести остават някак си встрани от общественото внимание и медии. Това е така, не защото тези хора не могат да бъдат достатъчно атрактивни, а защото въобще проблемите на пенитенциарната ни система и на затворническото дело рядко предизвикват интерес. И това, уважаеми дами и господа, според нас е голяма грешка. Тази грешка се чувства силно от хората, които са заети в тази система, защото те я изживяват всеки ден, но тя има отношение към цялостната – не само сигурност, а и обществено настроение в България. Сякаш забравихме, че затворите не служат само за наказание. Там се превъзпитава. И когато не превъзпитаме хората, които влизат по една или друга причина в затвора, те обикновено рецидивират. И не случайно голяма част от престъпленията, особено престъпленията срещу личността и собствеността в България, са извършени за втори, трети, четвърти път, тоест от рецидивисти. Говорим често за превенция. Но една от най-големите превенции, които можем да направим, е това да осигурим условия за труд и хора, които да искат да работят в затворите, за да осигуряват сигурността там и за да се грижат за това превъзпитание. Дълго време за служителите в Главна дирекция „Изпълнение на наказанията“ и Главна дирекция „Охрана“ голямата кауза беше да приравнят своите условия на труд и заплащане най-вече към това на останалите служители в сектор „Сигурност“, основно в тези на МВР. Те са получавали многобройни обещания за това, дори сегашният министър на правосъдието госпожа Цачева беше гарантирала, че това ще е факт и те имат напредък в тази си дългогодишна борба. Естествено, това не ги топли много, ако ми позволите израза, тъй като и условията, към които се приравняват тези в МВР, не са достатъчно атрактивни, за да накарат някой да върши толкова сложна, толкова отговорна и не особено приятна Но Синдикатът на служителите в затворите сякаш е решил, че е дошло време да постави ребром своите изисквания. И ние трябва да го подкрепим. Те искат няколко неща искат увеличение на основните месечни заплати с 20%, а не с предвидените сега 5%, защото аргументът, че трябва да са 5%, тъй като 5% са за всички от сектор „Сигурност“, тук не издържа. Прекалено дълго време разликата между тези служители беше такава, че еднаквото увеличение сега не я покрива. Напротив, те също я искат и поставят един основен за тях проблем, който беше поставен и от министъра на правосъдието по време на разсъжденията и дебата на бюджета в Правната комисия. Става дума за увеличаване на базата за определяне на допълнително възнаграждение за специфични дейности. Тази база, която отново би трябвало да е еднаква с другите служители, всъщност доста се разграничава, дори и с недостатъчно добре обоснованата база в МВР.

наказанията“ остава още 95 лв. Недостиг на средства – подчертавам, защото това е аргументът да не се вдигне, тоест всички признават, че е нормално тази база да бъде еднаква. Няма аргументи в противното, но не са достигали средства. И едно от обяснението е било, е било, че тези средства не са предвидени в бюджета и няма откъде да бъдат взети. Сега имаме шанс да ги предвидим в бюджета. Точното сума, която е необходима, са 5 млн. 828 хил. лв. С тези 5 млн. 828 хил. лв. ще постигнем две неща: първо, ще допринесем за една по-голяма справедливост за изравняване на статута. Второ, ще дадем и възможност на министъра на правосъдието, на правителството, на всички нас, като парламентарни групи, да започнем нормален диалог с хората, които служат в тези отговорни професии, за да

в Сливен, откъдето съм избран за народен представител, имаше протест на служителите в единствения в България женски затвор. Това, което Вие казахте, е абсолютна истина, няма двоумение по въпроса. Но мен ме потресе това, което каза една от жените, която работи там. (Реплики къде и е по-добре да бъде – дали да бъде тази, която служи в затвора или да бъде тази, която лежи в затвора, тя каза: „По-добре да съм тази, която лежи, защото съм по-добре социално осигурена.“ Ето за този статут става въпрос, господин Зарков. (Реплики от „Обединени

но аз силно се съмнявам, че колегите ще разберат за какво става въпрос. Не за нещо друго, а защото те са убедени, че след като е минал чл. 1, чл. 2, всичко друго е безсмислено в това обсъждане. И все пак нека хората чуят, че ние сме на тяхна страна. Благодаря. ПРЕДСЕДАТЕЛ ВАЛЕРИ ЖАБЛЯНОВ: Благодаря Ви, господин Ерменков. Други реплики има ли?

703,9“ се заменя с „284 703,9“; - на ред 5. „Политика в областта на социалното включване“ числото „613 087,7“ се заменя с „643 087,3“; - на ред 6. „Политика в областта на жизненото равнище, доходите и демографското развитие“ числото „870,3“ се заменя с „14 870,3“; - на ред „Всичко“ числото

областта на заетостта – 69,5 милиона; в областта на хората с увреждания – с 2 милиона повече; в областта на социалното включване – 30 милиона повече; в областта на жизненото равнище, доходите и демографското развитие – с 14 милиона повече, и не на последно място, на ред 1.1., където са разходите за персонал, ги увеличаваме с 20 милиона. За да не кажете, че съм черноглед, ще отбележа, че виждам леко увеличение на разходите за заплати, но определено смятам, че предвиденото увеличение за работещите в социалната сфера, разбира се, с изключение на политическите назначения по върховете, където наскоро увеличихте заплатите с 1500 – 2000 лв., останалите все още са мизерни и неадекватни, и въпреки благоприятната икономическа конюнктура, се предвижда да се увеличат средно едва с около 6%. В общия бюджет на всички министерства и ведомства разходите за персонал нарастват с 12,6% спрямо миналогодишния бюджет и едва със 7% спрямо очакваното му изпълнение. В общия разход за заплати анонсирахте ръст около 10%, но едва ли ще се случи това предвиждане, защото въпреки че се говореше за 700 – 800 милиона лева за това, последно става въпрос за допълнителни 493 милиона, което е недостатъчно за увеличение дори от 10%. За работещите в социалната сфера дори увеличение от 10% е изключително малко, защото там заплатите на специалисти и експерти са толкова изостанали, че вече се сближават с тези на обслужващия нискоквалифициран персонал, чиито заплати следват увеличението на минималната работна заплата. заплата. Предвиждаме разходите за персонал да се увеличат с 20 млн. лв., което да даде възможност заплатите на експертния състав в Министерството на труда и социалната политика и ведомствата да се увеличат малко по-съществено – средно с 20, 25%. Трябва да подкрепите това предложение, защото положението със заплатите в социалната сфера е трагично и скоро там няма да остане да работи човек, който може да си намери друга работа. Предполагам, че господин министърът ще потвърди това – неговото желание смятам, че е също такова. Въпросът да осъзнае тази необходимост от увеличаване на заплатите в социалната сфера. Да не говорим, че там от дълго време зрее сериозно напрежение по този повод. В останалото време искам да коментираме финансирането на политиките по заетостта. Афиширате, че с този бюджет Министерството на труда и социалната политика е предвидило финансиране на действия за адекватна политика за повишаване предлагането на квалифицирана работна сила, за активиране на безработните и подкрепа за увеличаване на заетостта. Но с тези пари, които сте предвидили и които отделяте, надали ще се случи това. Въпреки леко положителната тенденция от три години насам за подобряване на заетостта, едва ли темповете са толкова задоволителни, че да се почувства някакво осезаемо подобрение в заетостта. Не говоря за безработицата, а за заетостта. Затова да се неглижира субсидираната заетост не е печеливш ход. Акцентира се върху разминаването между търсене и предлагане на работна сила – в това няма нищо лошо, но се забравя структурната безработица и армията нискоквалифицирани и без квалификация, които формират основната част от безработните. Не стигат парите за битката със структурната безработица – това трябва да Ви е ясно. Не може средства за активна политика от държавния бюджет в националните планове за действие по заетостта да не се променят вече осем години. От 2010 до 2017 г. те са все 73 милиона и да очакваме положителни резултати и промяна на картината на безработицата – вече осма година, въпреки икономическото оживление и ръст на брутния вътрешен продукт, делът на средствата за активна политика в бюджета непрекъснато намалява като дял от брутния вътрешен продукт и е няколко пъти под средния за Европейския съюз. Да не говорим, че минималната работна заплата за този период нараства двойно – от 240 лв. през 2010 г., 460, 510 предвиждате за 2018 г. Това означава, че при един и финансов ресурс, отделян за Националния план за действие по заетостта, непрекъснато ще намалява броят на безработните лица от уязвимите групи, които могат да бъдат включени в програми и мерки за заетост и обучение. Ограничаването на средствата за политики по заетостта в този бюджет на такива ниски нива не позволява да се изпълняват в пълна степен препоръките на Европейския съюз към България, които препоръчват…

Моля Ви за тишина в залата! Господин Гьоков се съобрази с времето – няма никакво основание да реагирате по този начин. ГЕОРГИ ГЬОКОВ: Точно така се реагира, когато Ви се говори за безработица и за социалната Ви чувствителност. Благодаря Ви. Има ли реплики към изказването на господин Гьоков? Господин Мирчев, заповядайте. Уважаеми господин Председател, уважаеми колеги! Уважаеми господин Гьоков, не бяхте съвсем ясен. Бихте ли били малко по-конкретен? Благодаря Други реплики има ли освен тази на господин Мирчев? Няма. Заповядайте за дуплика, господин Гьоков.

от лицата, които Вие неглижирате и не обръщате внимание на тях. Политиката, която водите спрямо тези групи, не е печеливша и когато става въпрос за работна ръка, за българските работодатели, за българските фирми, това наистина не е печеливша политика. Уязвимите групи са продължително безработни лица – младежи до 29 години, с подгрупа 25-годишни младежи, които нито се обучават, нито са заети. Безработни над 50-годишна възраст, безработни без професия, без квалификация или с нетърсена на пазара на труда професионална квалификация. Безработни с трайни увреждания, неактивни лица, желаещи да работят, в това число обезкуражени лица. 73 милиона не стигат за това, а това е ресурс – работна ръка за бизнеса. Така че можете да продължавате с това, което правите – нечувствителни социално към тези хора, но това няма да промени...

Уважаеми господин Председател, искам да Ви обърна внимание за това, че не спазвате Правилника. За пореден път допускате злоупотреба с право! Първо, тук преди малко – няма да му назовавам името, дойде, разказа за Сливен и нямаше никаква реплика. Преди няколко минути – няма да споменавам отново имена, излизаме и злоупотребяваме с право. Затова неслучайно залата, виждате, има

Искам да обърна внимание, че това се отнася за всички народни представители, така че едва ли има някой тази вечер, който не е нарушил Правилника по някакъв начин. (Шум и реплики от ГЕРБ и ОП.) Извинете, ако съм го нарушил. По начина на водене – господин Свиленски, заповядайте. Уважаеми господин Председател, уважаеми колеги! Крайно съм възмутен от Вашето водене в последните пет минути, тъй като в залата имаше безредици – тропане, викане,

Уважаеми господин Председател, уважаеми народни представители, господа министри!

Уважаеми народни представители, уважаеми господа министри! Азбучната истина е, че Бюджетът на държавата за 2018 г. определя приоритетите ни в конкретните сфери. Ако отнесем това твърдение към предложенията за 2018 г. – бюджет именно на Република България за политиките на децата, можем да направим категорични изводи и те са, че политики за децата няма и не са приоритет на Република България в този бюджет. Например Проектобюджетът на Държавната агенция за закрила на детето Наистина той е увеличен с 400 хил. лв. в сравнение с 2017 г., но е далеч по-малък от бюджета на Държавната агенция за закрила на детето през 2009 г.

(Шум и реплики.) Извинете. Уважаеми колеги, до края на заседанието има 17 минути. Предлагам Ви

Основните разходи – продължавам, предвидени в бюджета на Държавната агенция за закрила на детето, са именно 1 млн. 226 хил. лв. Те са предвидени за заплати и за евроазиатското събитие АСЕФ, като равнището на заплатите в Държавната агенция за закрила на детето не предразполага повишаване на експертния потенциал на служителите на Агенцията. Сега в нея работят 66 човека – 107 в средата на 2009 г. От началото на управлението на Политическа партия ГЕРБ Агенцията е напусната от 159 висококвалифицирани специалисти, като много от тях са уволнени по политическа целесъобразност именно от Вашата партия. В момента Държавната агенция няма дирекция за международно сътрудничество при условия на над милион български деца, живеещи временно или постоянно в чужбина и пребиваването също на над милион деца в други страни годишно извън територията на Република България. Капацитетът на Агенцията в областта на събиране и анализ на информацията по проблемите на децата е сведен до санитарния минимум. Ето защо, предлагам да бъде увеличен бюджетът на ДАЗД и приемам това предложение, направено от страна на Държавната агенция за закрила на детето с исканите допълнително 200 хил. лв. за изграждане на автоматизирана информационна система. Тази нужда подкрепи и с изказването си според мен вицепремиерът Симеонов на петъчния парламентарен контрол, когато призна, че няма адекватна грижа на държавата за децата на българските емигранти. Госпожице Халачева, за секунда само. Моля Ви, колеги, заемете местата си! (Шум и реплики.) На всички колеги – аз гледам на едната, гледам и на другата страна, спокойно. Не правя само на Вас забележка. Моля, всички колеги да заемат местата си и да запазят тишина!

На петъчния парламентарен контрол при зададен от мен въпрос за политиките на държавата, свързани с децата на българските емигранти, вицепремиерът по демографската политика заяви, че стратегията ни… (Силен заповядайте, заемете мястото си в трибуната! Моля Ви за тишина! Има изказване в момента. Заповядайте. ТЕОДОРА Акцентирам върху най-същественото и приключвам, а именно статутът на Държавната агенция за закрила на детето. Докога, уважаеми колеги, Агенцията ще е второстепенен разпоредител с бюджетни средства? За какви контролни функции може да говорим спрямо отделите на Агенцията за закрила на детето и за социалното подпомагане, когато бюджетът на Държавната агенция се определя и контролира от министъра на труда и социалната политика?

Дадох малко повече време, защото на няколко пъти прекъсва госпожица Халачева. Господин Кирилов, заповядайте и после процедура. (Реплики.) Да, господин Витанов, и Вие. Заповядайте, господин Кирилов. Уважаема госпожо Председател, уважаеми народни представители, уважаеми министри! Правя процедурно предложение за удължаване на времето на настоящето заседание до приемане на чл. 20 и заедно с това правя предложение за начален час на утрешното заседание – да бъде 10.00 ч.

Уважаема госпожо Председател, уважаеми колеги! Това не е първият път, когато бюджетът на държавата се приема по този начин. Много се надявам да бъде последният! Искам да Ви изкажа искреното си убеждение, че ако камерите, които снимат отзад, утре покажат всичко това, което се е случило едно към едно, няма човек от Вас, който да не се срамува. Няма как в дванайсет през нощта, в тази обстановка – вървят едни милиони тук, които се обявяват, ама десетки и стотици милиони. Това е животът на българските граждани! Начинът, по който се случва всичко това, е, меко казано, омерзителен! Няма как единствената Ви надежда, защото Вие продължавате да настоявате на това, е, че това, което се случва в залата, ще остане скрито, защото ги няма журналистите и няма кой да Ви покаже. Хей ги камерите! Утре някои от тях ще пусне това директно в мрежите и аз не знам какво ще обясняваме?! Няма как да обясните как едни милиони са минали през главите Ви тук, в тази обстановка на шегички и закачки, на целия шум, в който никой не чува. Искам да попитам кой от Вас в момента може да повтори две думи от това, което колежката Халачева произнесе? Кой може да каже две думи от това? Е, вижте се! Това не са депутати! Съжалявам! Няма как да отговаряте на определението за депутати във вида, в който сме. Спрете тази комедия! Спрете я! Господин Кутев, практика е, когато се приема бюджетът, да се работи до по-късно. Подлагам на гласуване предложението на господин Кирилов да работим до приемане на чл. 20

тази вечер да работим до 1,00 ч., а утре да спим до 10,00 ч.? Кажете ми един логичен отговор – тази вечер да работим до 1,00 ч., а утре да спим до 10,00 ч.! Кажете ми! Ако ми отговорите, аз ще работя с Вас до 3,00 ч. през нощта, ако искате, извън Народното събрание обаче, не тук. Благодаря Ви.

Уважаема госпожо Председател, уважаеми господа Вицепремиери, уважаеми дами и господа министри, уважаеми дами и господа народни представители! Госпожо Председател, бюджетът според мен е нещо, което се обсъжда и трябва да се отнасяме към него сериозно. В това число може би най-сериозно към него трябва да се отнася министърът на финансите. Министърът на финансите обаче се държа като невъзпитан човек по време на изказването на колежката Теодора Халачева. През цялото време стоя с гръб към нея. Не искам да употребявам точно с коя си част финансово стоя към нея

това нагло поведение да го прекратявате, защото министрите седят там и слушат какво им говорим! Може да не им харесва, но те трябва да го уважават, защото ние сме ги избирали да са там,

Както се сещате, аз помолих министър Горанов да си седне на мястото, а в залата шумът се създаваше и от народните представители, и от това, че те не седяха по местата си. Продължаваме нататък.

„Политика в областта на диагностиката и лечението“ числото „890 481,0“ се заменя с „892 481,0“.“ Комисията не подкрепя предложението. Предложение от народните представители Георги Йорданов, Анелия Клисарова и Георги Михайлов:

превенцията и контрола на общественото здраве – числото „89 358,3“ става „96 737,4“; - в т. 2. Политика в областта на диагностиката и лечението – числото „359 121,7“ става „375 893,1“; - в т. 3. Политика в областта на лекарствените продукти и медицинските изделия – числото „27 963,2“ става „28 676,4“;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

Денчо Бояджиев, Николай Цонков: „В чл. 15, да се създаде ал. 6: „(6) Министерството на здравеопазването предоставя не по-малко от 18 000,0 хил. лв. по реда на чл. 106, ал. 3 от Закона за лечебните заведения“.“

Предложение на народните представители Корнелия Нинова, Георги Гьоков, Крум Зарков, Драгомир Стойнев, Георги Свиленски, Жельо Бойчев: „В чл. 15 се правят следните изменения и допълнения: 1. в ал. 1: а)

893,8“; - на ред 1.3. Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата числото „34 800,0“ се заменя с „35 640,0“; - на ред 2. Капиталови разходи числото „20 000,0“ се заменя с „26 000,0“; - на ред 2.1. Придобиване на дълготрайни активи и основен ремонт

603,5“; - на ред 1. Бюджетно взаимоотношение с централния бюджет числото „479 244,2“ се заменя с „510 603,5“. 2. В ал. 2: - на ред 2. Политика в областта на диагностиката и лечението

6 и 7: „(6) Увеличава с 16 359,3 хил. лв. средствата по програмата за болниците в труднодостъпните райони, в т.ч. с 3 000 хил. лв. средствата за капиталови разходи. (7) Учредява фонд за специализации в чужбина с бюджет 15

2. В ал. 2: а) на ред 1 „Политика в областта на промоцията, превенцията и контрола на общественото здраве“, в колона 2 сумата „89 358,3“ да се увеличи с 2 891,5 хил. лв.; б) на ред 2 „Политика в областта на диагностиката и лечението“, в колона 2 сумата „359 121,7“ да се увеличи с 4 694,9 хил. лв.;

г) на ред „Всичко:“, в колона 2 сумата „495 244,2“ да се увеличи с 8 100,0 хил. лв.“ Комисията не подкрепя предложението. Комисията предлага увеличение на средствата за персонал с 8 100,0 хил. лв. по бюджета на Министерството на здравеопазването за сметка на капиталовите разходи по бюджета му. Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на чл. 15: „Чл. 15. (1) Приема бюджета на Министерството на здравеопазването за 2018 г., както следва: (Приложена таблица.) (2) Утвърждава разпределение на разходите по ал. 1 по области на политики и бюджетни програми, както следва: (По таблица.) (3) Утвърждава максималните размери на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2018 г., и максималните размери на новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани през 2018 г. от Министерството на здравеопазването, както следва: (По таблица.) (4) Министерството на здравеопазването предоставя възмездно на държавни и общински лечебни заведения – търговски дружества, и на лечебни заведения – търговски дружества със смесено държавно и общинско участие в капитала, средства от Револвиращия инвестиционен фонд по проект „Реформа в здравния сектор заем БУЛ 4565“ за закупуване през 2018 г. на медицинска апаратура и други дълготрайни активи въз основа на сключени договори за възстановяване на предоставените средства на месечни вноски. (5) Предоставяните средства по реда на ал. 4 са до размера на възстановените и неизразходвани средства от минали години и текущо възстановяваните през 2018 г. постъпления по Револвиращия инвестиционен фонд по проект „Реформа в здравния сектор – заем БУЛ 4565“.“

Уважаема госпожо Председател, уважаеми колеги! Искам да обърна вниманието на уважаемата аудитория върху две от нашите предложения, които касаят ред, производство на кръв и кръвни продукти. Първото предложение е свързано с трансплантационните центрове в България, които се занимават с трансплантацията на хемопоетични стволови клетки при пациенти, които са с животозастрашаващи заболявания от онкохематологични и онкологични заболявания. Поради високия токсизитет на терапията, силното увреждане на организма, тези пациенти се нуждаят от много тежка и сериозна хематологична анимация, тоест от преливането на кръвни продукти. Голяма част от тези кръвни продукти обаче не се предоставят безвъзмездно от центровете по трансфузионна хематология, а те представляват само в този сектор на клиничната медицина основна част, да го наречем най-просто за почитаемата аудитория, от терапията. Затова ние предлагаме тези трансплантационни центрове, тъй като субсидирането им за кръвни продукти включва само частта, която обхваща тясно транспланттационната програма, а подготовката е твърде сериозна, твърде линеарно дълга, да бъдат освободени от заплащането на тези кръвни продукти. Второто предложение, което сме предоставили на почитаемата аудитория, касае националната сигурност на страната и аз моля всички да обърнат внимание на това предложение. Това е предложението да бъде увеличена субсидията отново в ред „Производство на кръв и кръвни продукти“ за въвеждането на нов тип диагностична апаратура, която позволява да бъде скъсен прозоречният период при откриването на трансмисивни преносими с трансфузията на кръвни продукти инфекции. Ние вече веднъж имахме възможността да дискутираме този въпрос пред залата и да споделим, че процентът на инфузионно пренесения хепатит при наши пациенти, и то не само в областта на клиничната хематология и онкология, а във всички области на клиничната медицина, при които се използват кръвни продукти, е застрашително висок. Затова моля всички Вас да подкрепите тези две наши предложения, тъй като те имат пряко отношение към ефекта от терапията и към увеличаване на сигурността

Уважаема госпожо Председател, уважаеми колеги! Първо, не мога да не започна с нещо и господин Гърневски ще го подкрепи – единственият световен лидер, който е работил нощно време, е Сталин

Ние искаме увеличаване с 16 млн. 359 хил. лв. на средствата по програмата за болниците в трудно достъпните райони, в това число с 3 хил. лв. средствата за капиталови разходи. Колеги, тези болници са 66 на брой и обслужват население от 1 млн. 600 хил. души. На второ място, искаме учредяване на Фонд за специализации в чужбина с бюджет от 15 хил. лв. Целта на мярката е повишаване квалификацията на българските лекари. Изчислили сме, че вместо да плащаме на 10 души скъпоструващо лечение в чужбина, със същите пари може да осигурим специализацията на четирима лекари и след това да лекуваме тези болни тук, в страната, за много по-малко средства. А тези лекари, които са специализирали в чужбина, могат да обучат и своите колеги. Ние искаме създаване на целеви фонд за финансово оздравяване на държавните и общинските лечебни заведения за болнична помощ с бюджет от 500 хил. лв. С тази мярка искаме да поставим началото на здравната реформа. Не знам дали Политическа партия ГЕРБ иска да има реформа в здравеопазването? Като гледам броя на присъстващите народни представители от ГЕРБ тук, когато обсъждаме бюджета на здравеопазването, даже мисля, че не искате реформа. Ако не решим въпроса със задълженията на държавните и общинските болници, ние ще предизвикаме техния фалит, тяхното ликвидиране. И не само реформата – реформата ще бъде в посока изцяло частно здравеопазване. Може би и това е тип реформа. Така че, уважаеми колеги,

Уважаема госпожо Председател, дами и господа министри, дами и господа народни представители! Искам да направя реплика на доцент Йорданов, защото той засегна една много сериозна тема, но не я доразви, а именно, че само с 15 хил. лв. искаме да увеличим специализациите в чужбина. Искам да Ви уверя, че и специализациите в България не са уредени, не са точни и ясни. Мога да кажа защо. Българските деца, завършили медицина, не остават да специализират в България, отиват в чужбина. За тези деца ние сме инвестирали средства, за тези млади хора, за тези лекари – от предучилищното им образование до медицинското им образование, и не остават тук, защото не са осигурени средства за техните специализации. В голяма част тези специализации по Наредба № 1 от 2015 г. бяха дадени на болничните структури. Коя болница може да си позволи да заплаща на специализантите и колко бройки за специализации ще отпусне? Втори вариант е вариантът, в който една болница има нужда от тези специалисти, обаче те трябва да отидат в друга болница на специализация. Затова самата болница трябва да плаща заплата и на специализанта, трябва да заплаща и на другото здравно заведение. Виждате, че и тези бройки са изключително ограничени. По този начин не се развиват младите хора, нямат възможност за специализация. Има дефицитни специалности, по които отчитаме, че работят над 60% хора в пенсионна възраст, и по този начин ние отблъскваме нашите хора да останат в България, да работят като лекари в България и да специализират. Затова предлагаме 500 места държавна поръчка – 9 милиона към Министерството на здравеопазването

Уважаема госпожо Председател, уважаеми колеги, уважаеми министри! Съжалявам, че министърът на здравеопазването не е тук сред нас днес, да чуе нещо, което е много важно. Наистина, професор Клисарова, въпросът за специализацията е много важен. Той беше част от реформата „Москов“, който прехвърли задълженията от главата на държавата на търговските дружества – болници. Така специализация не се прави! В резултат на което имаме липса на специалисти в нашата страна. Какво можем да направим? Безспорно като осигурим ресурси за тяхната специализация. Можем ли да го направим? Можем. Някои казват: да, ама те ще специализират в България и ще отидат в чужбина да работят. Те ще работят там, където могат да се реализират. Искрено се надявам, че докато те специализират, в нашата страна ще има условия за реализация на младите ни лекари. Благодаря Ви. ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Благодаря, уважаеми доцент Йорданов. Други изказвания?

Уважаема госпожо Председател, дами и господа министри, дами и господа народни представители! Искам да обърна внимание на още една изключително важна тема. Това е по чл. 15, ал. 1 – предвидените разходи за персонал в размер на 207 млн. 819 хил. лв. да бъдат завишени с още 16 милиона, и ще кажа защо. Това са възнагражденията за структурите на Министерството на здравеопазването – регионалните центрове, центровете… Аз ще кажа точно заплатите. Защо предлагаме това? колко е средната работна заплата на служителите във второстепенните разпоредители с бюджет на 2017 г. За регионалните здравни инспекции – 632 лв.; за центровете за трансфузионна хематология – за това, което говори професор Михайлов – 855 лв.; държавните психиатрични болници – 886 лв.; домовете за медико-социални грижи за деца – 718 лв.; Националния център за заразни и паразитни болести – 819 лв.; Националния център по радиобиология и радиационна защита – 819 лв. При тези средни възнаграждения как специалисти ще отидат да работят в тези структури? Естествено е да има отлив на специалисти, а непрекъснато да се увеличава обемът дейности, които трябва да извършват тези служби, и съответно изискванията към квалификацията на тези специалисти. През последните години трудно се намират медицински и немедицински кадри, камо ли те пък да специализират, камо ли те да се развиват. Това е, защото няма мотив в заплащането на тези кадри. Направеният анализ показва, че в системата работят около 15 хиляди човека. Мога да кажа и с кое колко. В момента на минимална работна заплата са 15% от тези 15 хиляди човека. До 2020 г., ако не увеличаваме заплатите на тези служители, то те около 50% ще бъдат с намалена и с минимална или близка до минималната работна заплата. Затова увеличаването на минималната заплата, което приветствахме за 510 лв., е добре, но то води до изравняване или минимален марж между заплащането на труда на високо квалифицираните медицински и немедицински експерти и тези, които имат аналитична и контролна функция спрямо длъжностите, които изискват квалифициран технически персонал. Ако не вземем спешни мерки за служителите в регионалните здравни инспекции, в центровете по трансфузионна хематология, в държавните психиатрични болници, в домовете за медико-социални грижи, ние ще останем без специалисти в тази област. Над 60% от хората, които работят в тях, вече са в пенсионна възраст. Няма желаещи и за специализация. Затова призоваваме – 16 млн. лв. не са невъзможни средства към Министерството на здравеопазването,

Благодаря Ви, госпожо Председател. Искам да се обърна към Вас и да Ви призова за две неща, тъй като говорим по изключително важни теми. Да призовем министъра на здравеопазването да дойде в залата, тъй като

Ще се поинтересувам, министъра на здравеопазването ще го поканя. Ресорният вицепремиер е тук. Други изказвания? Д-р Д-р Найденова, заповядайте за изказване. Уважаема госпожо Председател, уважаеми колеги! Не знам доколко сериозно е несериозното отсъствие на министъра на здравеопазването, но трябва да Ви уверя, че нещата в това Министерство поради ред причини – предимно честата смяна на министрите, предполагам, че не са така добре. Още повече че имам информация, че има структурни промени, които не осъществяват добрата работа в това Министерство. Преди известно време ние спорихме за електронното здравеопазване, като имах предвид…

Като имах предвид, че много от проектите за електронно здравеопазване в самото Министерство са правени, но са стигнали до ниво „папка“. Казвам това, защото предполагам, че там има много сериозни хора, въпреки всичките сътресения, които настъпиха в Министерството. Мисля, че парите – и сега вече съвсем по темата,

Ако искаме нещо да свърши Министерството на здравеопазването, трябва действително да му помогнем с повече средства. Аз мисля, че тук колегите отдясно ще бъдат доволни от моето изказване, защото, първо, трябва да дадем възможност на новия министър да си стегне нещата и едва тогава да искаме работа от него. Мисля, че не е справедливо и Комисията, която е решила, че няма да подкрепи това предложение, не е права.

Чакайте да чуем каква е процедурата. от една страна. От втора страна, изискването да бъде тук министърът на здравеопазването, считам, че не беше толкова наложително, тъй като тук е ресорният вицепремиер, който отговаря за здравеопазването. Поради тази причина

Аз няма да допусна гласуване на процедурата на господин Иванов. За изказване – господин Иван Ибришимов. Уважаема госпожо Председател, уважаеми колеги! Връщам се отново към бюджета на Националната здравноосигурителна каса.

Пак ще кажа, че той е крайно недостатъчен, ако се вземат предвид задълженията към чужди здравноосигурителни каси, които са в размер на 230 млн. лв.

Благодаря, госпожо Председател. Колеги, надявам се да слушате внимателно. Темата е много важна. Касае всички български граждани. Часът е 12,30, тоест нула и 30 часа. А сега по темата. Член 15.

държавни такси – 40 милиона; приходи и доходи от собственост – 31 млн. 260 хил.

какво искам да кажа по това, което е предложил Министерският съвет. Нали така, господин Министър? И така, продължаваме да си четем бюджета на правителството. Защото е 12 и половина, а с господин Цветанов имаме среща в три часа.

Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинства – 34 млн. 800 хил. лв.; капиталови разходи – 20 милиона;

Бюджетни взаимоотношения и трансфери – 455 млн. 344 хил. лв.; бюджетни взаимоотношения – 24 милиона;

Благодаря, госпожо Председател. Уважаеми дами и господа народни представители, уважаеми дами и господа министри! Уважаеми господин Свиленски, слушах много внимателно Вашето изказване, но не можах да разбера от това, което ни цитирахте, какво предлага Министерството за електронно здравеопазване, какви средства ще бъдат заделени в бюджета на Министерството за въвеждане на електронно управление и какъв е смисълът от използването на тези средства, при положение че тук чухме в по-ранните изказвания днес на колегите и на д-р Дариткова, че това, което се предлага в областта на електронното здравеопазване, всъщност е излишно и ще бъде загуба на средства и време?

Член 84, ал. 3 гласи: „Народният представител може да обосновава на правните предложения в рамките на пет минути за всяко предложение“. Моята реплика към Вас е, че Вие четохте предложението на вносителя,

Благодаря, госпожо Председател. Ще започна отзад напред от уважение към господин Добрев. Уважаеми господин Добрев, моят съвет към Вас е:

Всеки народен представител може да се изказва до пет минути по всеки член. А сега по въпросите, които ми зададоха колегите. се надявам господин Симеонов да излезе и да отговори, тъй като аз представих част от предложението на Министерския съвет. Обърках се и се надявам колегите, които са се подредили след това за изказване, да защитят предложенията на нашата парламентарна група.

не само нас, народните представители, но и хората, които са ни изпратили тук, в тази зала, въпреки този късен час. Благодаря, надявам се да вземете отношение по сериозната дискусия. (Народният

Уважаема госпожо Председател, уважаеми госпожи и господа народни представители! Моята процедура е аналогична, за да дам възможност на опозицията да престане да се излага! Виждаме, че колегите не са авто- и алоориентирани. Те не знаят кой Закон обсъждаме в момента. Те не знаят кои са текстовете и не мотивират нищо. (Ръкопляскания в ГЕРБ.) Искат просто да губят времето на Народното събрание! Моля Ви да прекратим разискванията

Питам: какво правим?! Ако това са глупости, което той прочете, това означава, че Вие сте поднесли тези глупости, занимавате ни с тях и искате да гласуваме.

За да се успокои залата, давам 10 минути почивка.